В днешния ден се очаква турски съд да реши дали превръщането на бившия храм „Света София“ в Истанбул в музей през 1934 г. е незаконно. Това решение отваря пътя за повторното обявяване на православната катедрала в джамия. Построена през VI век по времето на императора на Източната Римска империя – Юстиниан Велики,

През 1934 г. президентът на Турция Мустафа Кемал Ататюрк обявява храма за музей. Днес катедралата „Света София“ е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО и е един от най-посещаваните паметници в Турция. В нея са запазени елементите и от двата периода на съществуването ѝ – като православен християнски храм по времето на Византийската империя и като джамия по време на Османската империя. Различни турски групи отдавна се борят за превръщането на „Света София“ в джамия, заявявайки, че това ще отразява по-добре статута на Турция като изключително мюсюлманска страна. Това културно наследство, постигнатото от Ататюрк, е на път да бъде ликвидирано, след като асоциация завежда дело в турски съд, като изтъква, че „Света София“ е собственост на султан Мехмед II и тя трябва да бъде джамия. Тревогата си от предстоящото решение вече изразиха представители на властите както в православните европейски държави, така и от страните отвъд океана. Вселенският патриарх Вартоломей подчерта, че превръщането на „Света София“ в джамия ще разочарова християните и ще раздели Изтока и Запада. Патриархът на Руската православна църква настоя, че това би застрашило християнството. Държавният секретар на САЩ Майк Помпео и гръцкото правителство също призоваха Турция да запази музейния статут на катедралата. Официалното становище на турските власти беше изразено от президента Реджеп Тайип Ердоган. Той реагира изключително остро на изказаните по-горе позиции, които определи като „атака срещу суверенитета на Турция“. Критиките му срещу Ататюрк за превръщането на храма в музей разкриват истинските цели на управляващата ислямистка Партия на справедливостта и развитието. Уважаеми госпожи и господа народни представители, Парламентарната група на „Обединени патриоти“ осъжда посегателството над световното културно наследство. Осъждаме повторното превръщане на най-големия православен християнски паметник „Света София“ в джамия. Приемаме този подход за неевропейски, чертаещ разделителни линии и създаващ цивилизационни разломи, напомнящ мракобесните времена на средновековните кръстоносни походи и масовата ислямизация. Осъждаме този подход, демонстриран от държава с претенции да бъде приета за член на Европейския съюз. Призоваваме цялата културна общественост да се противопостави на поругаването на „Света София“, а турската държава да спре незабавно този срамен акт – поредна груба демонстрация на ислямистките претенции на Ердоган, заплашващо сигурността на Балканите в Европа и в Близкия изток. Благодаря, господин Богданов. Продължаваме парламентарния контрол. Писмени отговори за връчване от: - министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народните представители Атанас Костадинов и Любомир Бонев;

Любомир Бонев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Атанас Костадинов и Любомир Бонев; Любомир Бонев; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Красимир Янков; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на два въпроса от народния представител Румен Георгиев; Румен Георгиев; - министъра на култура Боил Банов на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Нона Йотова; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Ирена Анастасова; Анастасова; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Явор Божанков; - заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова на два въпроса от народния представител Надя Клисурска-Жекова;

Новопостъпили питания за периода от 3 до 9 юли 2020 г. Постъпило е питане от народния представител Дора Янкова, Десислав Тасков и Кристина Сидорова към Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, относно политиката на правителството за намаляване на задълженията на държавните и общинските болници. Следва да се отговори в пленарното заседание на 17 юли 2020 г. Първият въпрос е към Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, на въпрос на народния представител Надя Клисурска-Жекова относно Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца и липсата на план към нея

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник министър-председател, уважаеми колеги!

децата. За съжаление, към момента няма декларирана от управляващите единна база за регистриране на случаите на деца, жертви на насилие. В момента ми се дава писмен отговор, че такава система пилотно ще бъде въведена през 2021 г. Прехвърля се топката за следващата година. За съжаление, и прокуратурата води статистика за насилието над деца – случаите за миналата година

на институциите е да гарантират спазването на правата им, да съдействат за получаване на закрила, която да създаде сигурна и защитена среда, в която те – децата, да се развиват според своите възможности и индивидуални потребности. Днешната действителност и заобикалящата среда се отразяват върху развитието и благосъстоянието на децата. Насилието е част от заобикалящата ни действителност. Превенцията на всички форми на насилие трябва да е една от приоритетните области на държавата в политиката за закрила на децата. В тази програма са заложени предизвикателства, които са свързани с актуализиране и привеждане на националната правна рамка в областта на закрила на детето, включително за децата в конфликт със закона, в съответствие с международните регламенти, стандарти и директиви в тази област. Но какво се прави до момента?

който е за първите две години, за 2017 – 2018 г. За съжаление, на портала за обществени консултации виси план за 2019 – 2020 г., който не е приет. Задавам своя въпрос, уважаема госпожо Заместник министър-председател: каква е причината такъв план да липсва?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

Докладът по изпълнение на плана за действие за 2018 г. и Проектът за план за действие за периода 2019 – 2020 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца 2017 – 2020 г., след одобрение от членовете на Националния съвет за закрила на детето на заседание, провело се на 14 февруари 2019 2019 г., бяха публикувани на портала за обществени консултации за обществено обсъждане. Предвид постъпилите множество необосновани коментари от различни граждани и организации срещу проекта на Националната стратегия за детето, идентични с тези по Проекта на Националната програма за закрила на детето за 2019 г., не са предприети последващи действия за внасяне в Министерския съвет. Въпреки трудностите и предизвикателствата през 2019 г. и през настоящата година са предприети редица действия в посока на превенцията на насилието. Ангажирани са заинтересованите страни за подкрепа на децата и техните семейства, включително по време на извънредното положение в страната, като част от мерките и дейностите са както следва: Актуализиране на редица методически ръководства практически насоки за действие, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование трябва да предприемат в случай на инцидент на насилие. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа, в детската градина, в училището и в интернет. Работи се по актуализирането на практическите насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители, както и методическо указание за работа по случаи на деца в риск от родителско отчуждаване. Всички документи се съгласуват с отговорните институции. Създадена беше рубрика: „Питай тук COVID-19“ на сайта на Държавната агенция за въпроси от страната на децата и на лицата, полагащи грижи за тях, по темата за пандемията, на които да получат компетентни отговори от психолози. Промени се управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111. Тя сега е още по-ефективна и е на разположение на всички деца и техните семейства. Психолози изслушват, подкрепят, насочват обаждащите се по всички въпроси, които ги вълнуват. При данни за риск за дете се сезират незабавно органите за закрила на детето за проучване и предприемане на мерки и действия за защита, като Държавната агенция проследява предприетите мерки до отпадане риска за детето. Създадени са правила за извършване на иновативни дистанционни проверки за спазване правата на детето от страна на Държавната агенция за закрила на детето по време на извънредното положение.

така се работи за повишаване на информираността на децата и техните семейства за способите за сигнализиране, за функциите и правомощията на органите за закрила на детето с оглед подобряване на тяхното обслужване и благосъстояние. Благодаря, госпожо Николова. Госпожо Жекова, имате право на реплика. НАДЯ

това, което Вие ми прочетохте за предприетите действия от Ваша страна и отделите за закрила на детето, аз смятам, че са крайно недостатъчни, защото какво четем от последния месец: деца загинали в пожар, пожар, деца загинали в морето, деца влезли в дома на възрастен мъж и насилствено отнели пари. Това е статистиката през последния месец за деца, чийто живот е загубен или променен завинаги. Над 2200 деца стават жертви на престъпления. Сигналите за насилие над дете, получени в отделите „Закрила на детето“, са над 1100. Защо се случва така и защо губим децата си, които казваме, че са нашето бъдеще? Простият отговор на този въпрос е: защото държавните системи, касаещи децата и семейството, не работят ефективно. Не споменахте нищо за бедността, госпожо Заместник министър-председател. Тя е чудовищна сред децата – има деца, които гладуват, има деца, които са недохранени, всяко четвърто дете няма книги, всяко трето дете не може да отиде на море или на друго място поне за една седмица в годината, нито пък да участва в училищни екскурзии, 17% от децата дори не могат да празнуват рождените си дни. Какво означава това дете на 16 г. за първи път в живота си да получи балон за подарък? Зад статистиката се крият съдби на деца като на тези, които вече не са сред нас. Общото между тях е бездействието на държавата или липсата на адекватност. Неспособността ѝ да постави темите за децата и семействата във фокуса на нейната работа. Резултатите са такива, защото в отделите за закрила за детето работят хора на минимална работна заплата, а това е изключително трудна работа. Това е посока, по която трябва да се мисли. Това, което искам да спомена в заключение, е какво става с междуведомствената група, която декларирахте през месец юли миналата година – една година вече мина оттогава, и която трябваше да разработи проект на закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни деца. Защото в тази Национална програма, както Вие споменахте, която няма план,

бих искала да допълня и за работата с местната власт, която се осъществи. Извършва се изследователска и аналитична дейност с цел да се направи обективна оценка на ситуацията. Искам да Ви информирам, че във връзка с пандемията от Държавната агенция за закрила на детето са изпратени писма до кметовете на всички общини на територията на страната, на страната, в които се отправя апел за повишена бдителност към психическото и физическото здраве на децата и с акцент върху ръководителите на резидентските услуги за деца. Подготвиха се и писма до кметовете на общините за споделяне на трудностите и предизвикателствата, за споделяне на добрите практики, за възможностите на децата да комуникират дистанционно със своите родители, роднини, близки и други значими за тях хора от гледна точка преодоляване на негативните последици от поддържаната социална дистанция. Разработват се и се разпространяват анкети за трудностите, които са предизвикани от социалната изолация и дистанция, като анкетите бяха изпратени до 316 социални услуги за деца от резидентен тип и специализирани институции. Анализът на получените данни посочва, че екипите са имали трудности в работата с децата и са заявили необходимост от психологическа подкрепа, от осигуряване на технически средства и педагогически специалисти при дистанционното обучение, повече подкрепа от общността, увеличаване финансирането на социалните услуги и други. За резултатите от проучването са информирани отговорните институции и кметове на общини, като впоследствие продължаваме да работим и по разработка на подзаконова нормативна база и специализираното законодателство за ревизия там, където са констатирани конкретни проблеми. Благодаря. Благодаря, госпожо Николова. Преминаваме към въпроси към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Първият въпрос ще бъде на народния представител Георги Михайлов относно строежа на Националната детска болница. Заповядайте, господин Михайлов.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

на който поставихме въпроса за строежа на Национална детска болница – един стратегически за българското здравеопазване въпрос. Тогава получихме от Вас съответния отговор, който всеки може да види в стенограмите на Народното събрание. Моят въпрос към вас е: как стоят нещата точно в момента по този въпрос, а аз ще доразвия моята теза в уточняващите въпроси? Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Михайлов. Господин Министър, заповядайте за отговор.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 месец януари 2019 г. в Министерството на здравеопазването беше сформирана работна група, която да изготви структурата и плана за разполагане на клиники и отделения за създаване на болницата.

В предвидените в Закона за обществените поръчки срокове Камарата на архитектите в България обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решението на министъра на здравеопазването за откриването на посочената по-горе обществена поръчка. Жалбата беше оставена без уважение от КЗК като неоснователна, а Решението на КЗК беше потвърдено от Върховния административен съд. По обществената поръчка бяха подадени три оферти. С мое решение от 17 януари 2020 г. е определен изпълнител на обществената поръчка. Решението беше обжалвано пред КЗК от класирания на второ място участник. След приключването на предвидените в Закона процедури по обжалване на 2 април 2020 г. беше сключен договор с избрания за изпълнител участник – ДЗЗД „Детско здраве“. Избраният изпълнител e посочил в техническото си предложение, че освен конструктивното обследване, изготвено от възложителя, ще извърши и допълнително обследване на съществуващото положение на конструкцията и въз основа на цялата събрана и предоставена информация, забележете, професор Михайлов, ще предложи най-доброто и обосновано конструктивно решение на строежа, включващо строително възстановителни дейности, укрепване и/или изграждане на нова конструкция с цел довеждане на същата до състояние, съответстващо на ЕВРОКОД. Предвид изложеното дотук, ние вече изразихме принципно съгласие за събаряне на съществуващия строеж, като към настоящия момент се обсъжда възможността това да бъде направено и отразено в договора с изпълнителя, без да се променят финансовите параметри на обществената поръчка. Във връзка с поетия от Министерството на здравеопазването ангажимент да бъде създаден Обществен съвет, в който да се включат представители на граждански и професионални организации, Министерството на здравеопазването изготви проект на решение за създаване на обществен консултативен съвет към министъра на здравеопазването, както и правилник за организацията и дейността на Обществения съвет за осигуряване на експертна помощ при изграждането на болницата, които са изпратени на всички заинтересовани лица. През следващата седмица ще бъде проведена среща с участие на гражданските и професионалните организации, на която да се обсъдят подготвените проекти. В рамките на този диалог, очакваме да получим съгласие от страна на Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“ по структурата и организацията на работа на Обществения съвет, за да започнем реализирането на работата по събаряне на сградата и изграждане на новата болница. На този етап представителите на Инициативата не подкрепят предлагания от нас подход на работа и изразяват виждане за стартиране изграждането на нова детска болница от началото, а именно прекратяване на договора с избрания настоящ изпълнител на проекта, възлагане на ново задание, което да започне с международен конкурс за проектиране, намиране на нов терен и така нататък. В настоящия момент подготвяме анализ на детското здравеопазване в страната, както и представяне на обхвата и структурата на новата детска болница, който на следващата среща с представителите на Инициативата да презентираме. Разчитаме, че ще постигнем съгласие и диалог за продължаване изграждането на детската болница при условия на пълна прозрачност и контрол от страна на Обществения съвет. Допълнително Министерството на здравеопазването е подготвило проект на документи, които предстои да се разгледат от Министерския съвет и на този етап са в процес на съгласуване за създаване на търговско дружество с предмет на дейност – изграждане на Национална детска болница, на Министерството на здравеопазването. Дружеството ще координира и наблюдава бъдещото изграждане на лечебното заведение, така ще се постигне по-голяма ефективност в работата и контрол върху изпълнението на задачата. Благодаря, господин Ананиев. Имайте предвид, че определеното време за отговор е три минути. Господин Михайлов, заповядайте за реплика. Благодаря, господин Председател. Надявам се, че ще бъдете толерантен и към мен, както към министър Ананиев по дискутирането на тази изключително важна за държавата тема. Аз съм сериозно запознат, министър Ананиев, с това, което Вие споделихте, и с дейността на Националната инициатива за истинска детска болница. Смятам, че усилията и от двете страни са сериозни. Те се разминават за момента, но аз приемам тяхната идея, която те споделиха в разговор с мен, че за такъв национален обект е възможно да бъде създаден Национален център за управление на обекта, който да бъде на подчинение на Министерския съвет, тъй като става дума за стратегическо направление на българското здравеопазване. В този смисъл, изразявайки известно учудване, въпреки че виждам, че имате проект за решение, че все още не е създаден този обществен съвет, аз мисля, че Общественият съвет трябва да бъде спомоществуващ на Националния център за управление, който трябва да бъде структуриран от специалисти, които се занимават с подобен тип строителство. Искам само да кажа – вероятно това го знаете като министър на здравеопазването, че във Франция съществува специално управление, което се занимава със строежите на здравни заведения, тъй като това е изключително специфичен начин на строеж. Той изисква много задълбочени познания. Изисква действително задание за познаване на нуждите от здравеопазване в дадено направление на страната. Затова аз Ви призовавам действително това, което споделихте пред мен тук и пред всички уважаеми колеги от залата, тази среща между Вас да не се превърне в арена на конфликт, тъй като тази Инициатива за нова детска болница доказа своите качества – тя беше приета в Министерския съвет. Нейното предложение, което беше и наше предложение, беше най-накрая прието – да не се ползва тази стара конструкция, която съдържа редица проблеми, за които не искам тук да занимавам уважаемата зала, тъй като загубихме още четири години, господин Министър. Сега строежът на едно такова лечебно заведение, по наши професионални представи като лекари, не сме, разбира се, строители и архитекти, ще отнеме години. То няма да стане за една година, тоест ние имаме да вършим много сериозна задача задача пред очите на цялата нация и нека в тази сериозна задача да няма противопоставяне, а да има наистина вслушване в думите на тази инициатива, тъй като тя се ръководи от хора, които имат сериозни представи в областта на строителството на подобни заведения. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател! Уважаеми професор Михайлов, напълно съм съгласен с Вас, че в този Обществен съвет трябва да влязат водещи специалисти по отделните детски специалности, които ще дадат най-добрите предложения или оценки по това как върви процесът по изграждането на детската болница. В този процес, разбира се, ще участва и Инициативата през целия период. Не мога да се съглася, а Вие ще ме разберете, защото сте бил ръководител на лечебно заведение, че аз трябва да прекратя договора, който е минал през цялата необходима процедура и е доказан, че няма нарушения в тази процедура и да започна наново процедурата с търсене на ново място, с обявяване на международен конкурс и така нататък. Това означава, че оттук до края на моя живот не трябва да изляза от съдебната зала, защото нито една от процедурите, които сме провели, не е незаконна. Всички съдебни органи казват, че това е съвсем законна процедура и тя трябва да продължи, тоест ние при министър-председателя, заедно с Инициативата, поехме два ангажимента. Единият ангажимент е да разрушим тази сграда и по най-съвременен проект да построим нова многопрофилна детска болница. И второто нещо е да създадем такъв обществен съвет, който да участва, да препоръчва, да контролира изпълнението на този проект, така че това, което сме поели преди Инициативата, ние ще си го изпълним. Те ще бъдат през цялото време заедно с нас в този обществен съвет. Ще се чуе тяхното мнение, мнението на техните специалисти, както казвате, така че не виждам

Следващият въпрос към министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев е от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Илиян Ангелов Тимчев относно проблеми в проблеми в Многопрофилна болница за активно лечение Велинград във връзка с лечението на пациенти с COVID-19. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! В края на миналия месец медиците от общинската болница във Велинград заплашиха, че ще подадат колективна оставка. Какво казват те? Разочаровани сме от начина, по който получаваме разнопосочни указания и заповеди за лечението на пациенти с COVID-19 от Министерството на здравеопазването. Болницата лекува болни от няколко общини – Велинград, Ракитово, Сърница, а капацитетът и ресурсът, с който разполага, е ограничен за лечение на пациенти с COVID-19. Въпреки всичко болницата ги приема и лекува. Реална обаче е опасността вирусът да пламне – това е курортен град и болницата не отговаря на санитарно-хигиенните условия за лечение на пациентите с коронавирус, защото лекарите са малко – те дават консултации и в други отделения. След възникналия скандал, а той възникна, защото пациент се наложи да чака и да не получи адекватна подкрепа, частната болница във Велинград заяви, че е готова да поеме случаи на пациенти. Уважаеми господин Министър, в момента епидемичната обстановка се усложнява. Най-вероятно трудностите пред болниците, защото не само болницата във Велинград, но и болницата в Силистра, имаше същия проблем, най-вероятно ще възникват подобни проблеми и адекватността на Министерството е изключително важна, защото, каквото и да се случва в здравния сектор, хората не бива да остават без адекватни медицински грижи. с това въпросът ми към Вас е: какви мерки и дейности ще предприеме Министерството на здравеопазването, за да няма повече такива подобни проблеми както във Велинград, така и в другите болници?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 На заседание на Областния оперативен щаб в Пазарджик, състояло се на 25 юни 2020 г., е изслушан доктор Жеко Чешмеджиев – управител на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД, който е уверил членовете на Щаба, че няма депозирани оставки на персонала на лечебното заведение. Според него болницата функционира нормално. Приемат се болни включително и със съмнения за COVID-19. Осигурени са достатъчно количества лични предпазни средства. Изплатени са месечните възнаграждения на служителите. От началото на обявената пандемия в МБАЛ – Велинград, са извършени системни проверки от РЗИ – Пазарджик, и е оказана организационно методическа помощ във връзка с извънредното положение и извънредната епидемична обстановка в страната. Дадени са препоръки за стриктно спазване на алгоритъма на поведение при лица, съмнителни и потвърдени за COVID-19, както и за осигуряване на лични предпазни средства и достатъчно количество дезинфектанти. РЗИ ежедневно се информира за налични и необходими лични предпазни средства и дезинфектанти и снабдява с тях при необходимост лечебното заведение. РЗИ извършва проверки по спазване на противоепидемичните изисквания в COVID-отделението, вътрешното отделение и неврологичното отделение, като на база констатирани пропуски са дадени конкретни указания. Контролът по изпълнението на дадените препоръки е предмет на последващи проверки включително и извършената към последна дата 8 юли 2020 г. Към настоящия момент общият брой на хоспитализираните с COVID-19 в област Пазарджик са 39, като шест от тях се лекуват в МБАЛ Велинград. Ръководителите на останалите лечебни заведения, членове на Щаба, са изразили готовност за помощ и съдействие за прием и лечение на пациенти от региона на Велинград с COVID-19.

Спешни пациенти с други заболявания се обслужват както от МБАЛ Велинград, така и от МБАЛ „Здраве“ – град Велинград. На заседание на Областния оперативен щаб проведено на 1 юли 2020 г., е коментиран и кадровият проблем – след потвърждаване на положителен резултат за COVID-19 на лекар и медицинска сестра от вътрешното отделение, което налага управителят да предприеме реорганизация на работата в отделението, с последващо съгласуване с РЗОК град Пазарджик с цел осигуряване непрекъснат прием и лечение на пациенти. Обсъден е и въпросът за недостатъчен контрол от страна на ръководителя на лечебното заведение по отношение на спазването на разпоредбите за противоепидемичните мерки, допускането на придружители в болницата въпреки забраната, както и използването на лични предпазни средства от персонала. Задължение за всеки ръководител е да организира, ръководи и контролира дейността на повереното му лечебно заведение. За възникналите проблеми на МБАЛ Велинград следва своевременно да бъде уведомяван принципалът – Общинският съвет – град Велинград, кметът на община Велинград, както и институциите, осъществяващи контрол на лечебното заведение. Бих желал да Ви уверя, че независимо от създалото се напрежение отразявано в медийното пространство, болницата работи нормално, продължават да се приемат и лекуват болни включително и от COVID-19, а РЗИ – град Пазарджик, ще продължи да контролира работата на лечебното заведение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

очаквах тук от тази трибуна да признаете следното: от началото на епидемичната ситуация в България с COVID-19 частните болници в България отказват да хоспитализират болни и и да ги обслужват. И това не е само проблем във Велинград, то е общонационален проблем! Трябваше от тази трибуна да кажете, че единствено държавното и общинското здравеопазване се справят с тази пандемия, а в същото време лекарите от общинските болници не са подготвени да се справят и да лекуват болните с COVID инфекцията. Няма критерии за хоспитализация на болните. По този начин се натоварват едни болници, а други не. Стигна се дотам Вие да призовавате частните болници да влязат в действие. Стигнахте и дотам да правите забележки на отделни болници, които, задъхвайки се от наплива от пациенти, въведоха неприемливия критерий болните да влизат с предварителен PCR тест, който се заплаща от пациентите.

без да имат оборудването, без да имат персонала, който да се справя с това. Да не говорим, че на национално ниво липсват инфекционисти, така наречените републикански специалисти, които на място да дойдат и да консултират усложнените случаи. Това кара болни и приети в общинска болница, тъй като не може да се справи, да бъдат дехоспитализирани и да бъдат хоспитализирани на друго място. Да не говорим, че докато бъдат хоспитализирани, пациентите биват футболизирани от една до друга болница и се стига до трагични случаи. Създайте критерии! Има приети болни, които са само носители на инфекцията. Едва ли не болницата им пази страха. Увеличихте и цената на клиничната пътека, а говорите за високите стандарти и за качество на обслужването. До края на Вашия мандат Вие няма да направите и така наречените… Няма да го чета! Това е истината. Нормализирайте системата и направете такава организация, защото ще продължават да страдат както лекарите, така и пациентите в България.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

Недейте да обиждате българските лекари – не само лекари, а и медицински персонал в общинските болници. Има протокол, по който се лекуват всички всички български граждани, които са влезли в което и да е лечебно заведение, за да може да бъдат лекувани от коронавирус – това първо. Второ, всичките лечебни заведения, включително и общинските, са напълно снабдени с необходимите противоепидемични и защитни средства, така че да не бъде подлаган персоналът на опасност от заболяването. Това, за което казахте преди малко. Вие изглежда не четете моите заповеди. Въведохме с моя заповед режим, при който след десетия ден, ако пациентът се чувства добре или независимо от това, че е носител все още на коронавирус, той може да отиде на домашна карантина и да продължи да се лекува, защото се намира в леко състояние. начин създаваме условия нашите лечебни заведения наистина да приемат за лечение тези, които са в средно тежко или много тежко състояние. Всичките останали могат да бъдат под карантина и да приключат своето лечение вкъщи. Освен това, имайки предвид сложността и непознаването на този нов вирус, ние в началото тръгнахме с една много по-ниска цена на клиничната пътека – 104 та, с която се отчита на базата на анализа, на базата на разговорите с лечебните заведения, които лекуват такива болни. Следващата седмица ще подпишем

уважаеми български граждани! Вчера се случи нещо безпрецедентно в Президентската институция. Тежко въоръжени представители на органите на реда, както и показните действия на органите на съдебната власт, са удар по върховенството на закона, по Конституцията и правовия ред в страната. Днес премиерът Борисов прехвърли отговорността за случващото се в държавата върху НСО. Твърде елементарно, господин Премиер! Отговорността за случващото се в България е Ваша! На десетгодишното управление! За тези години в различни коалиционни формати, но с водеща сила Политическа партия ГЕРБ, се разгради държавността. Институциите не работят, България е сред най-корумпираните страни в Европа, у нас бедността и неравенствата са най-високи. Децата ни слизат все по-надолу в класациите по грамотност. Демографската катастрофа е факт. Поставихте ни на унизителното 111-то място по свобода на изразяване. Превърнахте прекрасната ни природа в сметището на Европа и на света. Но най-вече създадохте мафиотско-олигархичен модел на управление и всеки, който се противопостави на този модел, е гонен, уволняван, преследван и компрометиран. Държите народа в подчинение и управлявате със страх, но страхът не дава бъдеще. Той може да гарантира диктатура, но не дава перспектива. А ние искаме точно това: нормален живот и перспектива за развитие на България и на всеки българин. Вчера хиляди хора излязоха открито, за да кажат, че това не може да продължава така. Поздравяваме ги за смелостта и за волята заедно да възстановим държавността и да спрем мафията в България. социалистическа партия, от парламентарната група на коалиция „БСП за България“ да заявя тук открито, за да няма после спекулации, приказки за преврат и да не си позволявате да преследвате хора в страната. Затова го правя от парламентарната трибуна директно, открито и с пълното съзнание за отговорността, която понасям: хиляди наши членове и симпатизанти, коалиционни партньори, хора, които нямат общо с БСП, от вчера заявяват пред нас желание и готовност да участват в протести в цялата страна. Не просто в защита на президента, а за спасяването на България. И ще го направим!

не става дума за партийните ни или лични рейтинги, а за България, уважаеми българи. Ние, парламентарната група на коалиция „БСП за България“, имаме едно предимство пред всички Вас, които отвън изразявате своята воля. Ние сме парламентарно представена партия и ще използваме всички механизми на закона и парламентаризма в България. Внасяме вот на недоверие тук, вътре в парламента, и вярваме във Вашата подкрепа извън него на този ден. Обръщаме се към Вас, уважаеми депутати! Мислете – математическият сбор от сто двадесет и един тук вътре, или енергията на хиляди навън; скъпото лично депутатско място за още няколко месеца, или години бъдеще за България и просперитет на народа! И тъй като вчера отбелязахме годишнина – 170 години от рождението на Иван Вазов, ще приключа с неговите думи, каквото и да правите: „Не се гаси туй, що не гасне!“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! През последните дни ставаме свидетели на провокация, но и на объркване в българското общество, което е следствие от тази провокация. Преди няколко дни гардове на НСО постъпиха крайно неадекватно спрямо български граждани, част от тях политически активисти, партиен лидер. Повтарям, НСО, която е подчинена на президента, чийто директор и началник е лично предложение на него и точно заради това този човек все още не е подал оставка. Станахме свидетели на това, че подкрепящите президента в своя протест срещу контролираната от президента НСО, организираха протест срещу правителството, което няма отношение нито към НСО или ако има, то е минимално, нито към гардовете и служителите на НСО, които поругаха българското знаме и които се държаха неадекватно преди няколко дни. Вследствие на тези сцени, българският президент вчера си позволи език, който нито един български президент и държавен глава не си е позволявал в 1300-годишната история на страната.

И ние не сме в състояние повече да удържим тези един милион души! Ние отказваме повече да ги спираме! В продължение на три години тези хора търпят обиди, търпят всякакви провокации и епитети! Ние не сме в състояние да ги удържаме повече и отказваме да го правим! Днес ние също ще протестираме, но не срещу президента! Ние сме гарант за европейския път на България! Ние сме гарант, че мафията няма да си върне държавата, какъвто е слоганът на един от Вашите симпатизанти, който се крие в Дубай вече няколко месеца и призовава към смелост, а го е страх да дойде тук и заедно с Вас да развее знамето на революцията. Ние се противопоставяме на отклоняването на България от европейския път, но сме загрижени за нещо друго: икономическата криза, свързана с коронавируса, ще ескалира есента и зимата. Всеки загубен ден в политическа нестабилност, в предсрочни избори, за които Вие самите не сте готови, в разделяне на обществото и противопоставяне на българските граждани, ще струва много скъпо на всеки български гражданин. Вие не мислите за хората. Мислите за себе си, въпреки че сметката Ви е грешна! Защото, ако утре има избори, Вие ще ги загубите. от ГЕРБ.) И ще ги загубите, защото мнозинството от българските граждани не Ви вярват.

не означава, че президентството – всички служители и хора, които са част от политическия екип на президента, трябва да бъдат недосегаеми за прокуратурата. Тези времена свършиха! Няма недосегаеми! Когато си получил съдебно решение и това съдебно решение е получено по неформален път, преди да бъде официално публикувано на страницата на съда, ти трябва да отговаряш как и с какви мотиви си го взел и си го пратил на бизнесмен. Когато в касата ти случайно някой ти бил оставил документи на Националната разузнавателна служба, ти трябва да отговориш откъде си ги получил и на кого си щял да ги дадеш. Това са много сериозни неща! И ние тук не коментираме нито разследването на прокуратурата, нито начина, по който са влезли, за да обискират кабинетите на тези хора. Трябва да поставим много ясна граница. България е демократична държава и тя трябва да се управлява от политици, и то от политици, които са спечелили мнозинството от доверието на българските граждани. Със сигурност ще има и недоволни. И в това няма нищо лошо. Това е част от демокрацията. Когато обаче някой се опитва да получи властта през задния вход – не през изборите, не през това да спечели доверието на гражданите, а през някакви опити за революции, които да отклонят страната от усилието ѝ да преодолее и икономическата криза, да преодолее и всички останали предизвикателства, които са около нас, когато се говори как в Сърбия било много хубаво, защото там полицията набила протестиращите, трябва да се мисли. Това не е хубаво! Това означава, че това общество е крайно разделено, че хората са смразени помежду си, че се делят на твърди ядра. И ако искате да постигнете това в България, то ние сме против! Ние не желаем хората да се мразят помежду си. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ние не желаем да насъскваме никого срещу БСП или срещу която и да било друга политическа сила, но ние не сме в състояние, повтарям, да удържим нашите хора вече, защото на нашите хора българският президент им каза, че са „мутри“ и им каза: „Вън!“. Къде вън? Къде да отидат?! Тези хора живеят в България и имат абсолютно същите права като българския президент с изключение на това, че нямат имунитет. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Тези хора заслужават уважението на българския държавен глава и той трябва да поднесе своите извинения,

Надявам се, както ние уважаваме Вашите симпатизанти, така и нашите симпатизанти да бъдат уважавани от Вас! Призовавам Ви да положим всички заедно усилия довечера да не се стигне до ексцесии и провокации! Нека всеки да изрази мнението си така, както смята за добре, и в рамките на закона. Благодаря Ви.

господин Председател, очевидно вчера ситуацията е най-малкото изнервена, съдейки по двете декларации, които чухме тук. Аз не мисля, че се намираме в ситуация, която би могла да се реши по пътя на парламентарните декларации. Струва ми се, че по една или друга причина, имаме създадена ситуация, в която, очевидно, когато едни групи хора се противопоставят на други… Аз лично имам опит с контрапротестите. Искам да Ви кажа, че те са доста неуспешни. Да видим довечера как ще стане. Самият факт обаче, че това се случва в нашето общество, означава, че ние трябва да вземем мерки. Тези мерки през декларациите няма да се случат.

Една част от мерките е Народното събрание да изпълнява ролята си на главния орган в Република България. Ние сме република с парламентарно управление!

по правомощията, които той има, превишава или не превишава, в зависимост от това какво и как ще го оцени Народното събрание. Вие трябва да го свикате в най-кратки срокове. Благодаря.

Продължаваме с последния въпрос към министъра на здравеопазването – господин Кирил Ананиев. Той е от народния представител Кристина Сидорова относно забавяне на резултатите от тестовете за изследване на коронавирус. Госпожо Сидорова, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! четири месеца страната ни е в безпрецедентна ситуация, а именно пандемията от коронавирус. Ежедневно се правят хиляди тестове. Масови в страната обаче станаха случаите на забавени резултати или на резултати, които не са стигнали до хората, които се тестват. И ако в началото на пандемията – разбирайте месец април, да забавиш резултат от PCR тест с 48 часа може би изглеждаше, да кажем, по нормално, защото е началото на пандемията все пак, страната ни не се беше организирала, месец юли, на четвъртия месец, това вече изглежда повече от странно. Няма да говоря за шока, който преживяват българските граждани, чакайки 48 часа и повече за това да разберат дали те са носители на вируса, или не са. В страната, особено там където няма референтни лаборатории, и в някои от областните градове, резултатите пристигат на седемдесет и втория час. Това са три дни в мъки и чудене какво става, дали си болен или не? На Вас ще оставя преценката и на риска, който подобна организация носи, защото три дни вирусоносители се разхождат свободно навсякъде. И за тези случаи имаме не един сигнал в медийното пространство. Самата аз, когато ме изследваха, 72 часа не дойде резултатът ми. Странно звучи и оправданието, или по-скоро съобщението: ако резултатът Ви е отрицателен, няма да Ви търсим, няма да Ви се обаждаме. Това е абсурдно, разберете го! Не може човек, който трябва да постъпи в болница, да чака по два дни и да не знае дали е болен или не! В тази връзка въпросът ми към Вас е: на какво се дължат забавянето на тестовете за изследване на коронавирус и слабостите в комуникацията и информирането на лицата, направили си тест? Колко реално според Вас е постигането на необходимата добра организация и прекратяването на този истински кошмар за хората? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Имате думата за отговор, господин Ананиев.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 На първо място, времето от взимането на пробата до нейното предоставяне в лабораторията, извършването на изследване по метода на PCR тестоветe и съобщаването на резултатите зависи от един основен фактор – дали лабораторията, която ще извърши изследването, е в същото населено място или не. Ако лабораторията е в същото населено място, времетраенето на процеса варира най-често в порядъка от 15 минути до четири в зависимост от това колко адреса трябва да бъдат посетени и колко проби трябва да вземат служителите от регионалните здравни инспекции. Неприемливо е всяка проба да се носи до лабораторията и след това да се продължава със следващите, тъй като това допълнително би забавило пробонабирането. В този смисъл при събиране на определен брой проби същите се предават за изследване в лабораторията, след което се продължава с взимането на следващите проби. В случаите, в които лабораторията се намира в друго населено място, за някои области като Благоевград, Видин, Габрово, Кюстендил, Монтана, Перник, Смолян, София-област, в редки случаи и Ловеч, пробата се изпраща до Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания“ към Националния център по заразни и паразитни болести или друга лаборатория, определена със заповед на министъра на здравеопазването, което отнема в повечето случаи поне 12 часа. Представените проби се обработват в същия или на следващия календарен ден в зависимост от времето на пристигане на пробите, техния брой и натовареността на Националната референтна лаборатория или друга лаборатория, където са доставени пробите. Следва да бъде взет предвид и фактът, че изследването се осъществява от апаратура, която има определен капацитет. За да бъде използван оптимално по отношение броя на изследваните проби, най-целесъобразно би било апаратурата да бъде ангажирана с изследвания при набиране на максимален брой проби, които могат да бъдат обработени. Съгласно становището на Националния център по заразни и паразитни болести оптималното време за извършване на тест по метода на PCR-тестовете е най-малко като включва приемане, регистриране, преаналитична обработка на пробите, екстракция на вирусната нуклеинова киселина – процес, който отнема поне час и половина, PCR амплификация – процес, който отнема поне два часа със съпътстващите го мануални манипулации. При наличие на по-голям брой проби времето за извършване на ръчните манипулации се удължава. За да бъде завършен цикълът по извършването на PCR изследването, следва да бъде взето под внимание и времето за отчитане и съобщаване на резултатите. Както вече обърнах внимание, времето за извършване на PCR изследване зависи от броя на пробите и тяхното предоставяне в лабораторията. Колкото по голям е този брой, толкова повече се удължава времето за извършване на изследването, респективно съобщаването на резултатите. Следва да се има предвид, че е възможно компрометирането на резултатите в случай на неправилно вземане, съхраняване и/или транспортиране на пробите, както и в случай, че пробите се предоставят в лабораторията по-късно от 72 часа след тяхното вземане. Съгласно получената информация от регионалните здравни инспекции не се наблюдава забавяне при предоставянето на пробите. Случай на такова забавяне може да бъде приет по-скоро като единичен случай, отколкото като честа практика. Съобщаването на готовите резултати от страна на Националната референтна лаборатория, както и в повечето други лаборатории, се осъществява по електронен път, включително по електронна поща. В повечето РЗИ-та е създадена организация, включително с разкриване на телефонна линия, на която пациентът може да получи информация, свързана с неговото изследване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Уважаеми господин Министър, дадох Ви малко повече време, за да изясним този въпрос. Заповядайте за реплика, госпожо Сидорова. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за отговора – обаче нещо не се разбрахме. Аз Ви дадох пример с 3 – 4 случая, които са публично известни, за проби, на които става ясен резултатът след повече от 48 часа. Имаше случай на човек, който беше починал вече от коронавирус и тогава стана ясен резултатът. Единият от случаите е в София – 36 часа е чакан. И другият проблем, който е огромен, е комуникационният проблем как хората, които са си дали теста, разбират какъв е резултатът електронна система, електронно обявяване, повярвайте ми, няма такова нещо. Получаваш през Вайбър или, както прочетох на сайта на РЗИ-София, ако не Ви се обадят, значи сте отрицателен. Хората – всеки, който се е подложил на тест, очаква да разбере дали е болен или не, това е убийствено. Вие самият сигурно сте тестван и знаете, че наистина е ужасяващо. Това, което Вие ми казахте – 4 часа, 12 часа, е в рамките на разумното, но 36, 48, 72 часа наистина звучи несериозно. На мен не ми стана ясно ще бъде ли подобрена комуникацията в рамките на РЗИ-тата в страната, така щото хората, които са си дали пробата, да може наистина в рамките на едно нормално време – 24 часа, да разберат вирусоносители ли са или не? Надявам се, че ще бъде подобрена системата на осведомяване и системата на излизане на резултати за по-адекватни по-адекватни действия и по бързо разрешаване на този проблем. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Желаете ли дуплика? Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол, господин Ананиев. Ние преминаваме на въпросите към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Първият въпрос е от народните представители Полина Шишкова и Кристина Сидорова относно механизми за подкрепа на кооперациите. Кой ще представи въпроса? Заповядайте, госпожо Шишкова. ПОЛИНА

Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика има за цел да насърчи развитието, да създаде благоприятни условия и да предприеме необходимите мерки за подпомагане на субектите, включени в чл. 5 от същия закон. Кооперациите, като субект на социалната и солидарна икономика, от 130 години имат съществена роля в икономическото, общественото и социалното развитие на страната. Приносът им в полза на обществото е неоспорим, а кооперативният бизнес модел е доказал своята устойчивост през дългогодишната си история. Солидарната икономика е едновременно част от реалната икономика, но и част от гражданското общество, поради което и на ниво европейско законодателство се осигурява необходимата подкрепа. През годините кооперациите са имали възможността активно да осъществяват своята дейност в полза на хората, като са били основен партньор на държавата при транспортирането на хляб, хлебни изделия и стоки от първа необходимост в планинските и малки населени места, с изключение на курортите. Към момента – особено във време на трудности, кооперациите са изправени пред множество предизвикателства, но не абдикират от своята историческа роля, а именно грижа за хората. За съжаление, подкрепата от страна на държавата за стимулиране на тяхната социално отговорна дейност е недостатъчна. С оглед на гореизложеното, въпросът ми към Вас е следният: какви са механизмите за стимулиране и подкрепа дейността на кооперациите като субект на социалната и солидарна икономика? Благодаря. Благодаря, госпожо Шишкова. Имате думата за отговор, госпожо Сачева.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 а мерки за тях са залегнали в Плана за действие по социалната икономика 2020 – 2021 г. По своя характер планът е доста амбициозен и настъпилата криза във връзка с разпространението на коронавируса доведе до временно забавяне на темповете на неговите изпълнения. Най-общо – усилията сме насочили към повишаване на осведомеността на заинтересованите страни относно различни аспекти, свързани с функционирането на социалната и солидарна икономика и социалното предприемачество, информационно осигуряване и създаване на подкрепящи структури, създаване на подходяща среда за функционирането и обезпечаването им с образовани и обучени кадри. В рамките на реализацията на този план работи и междуведомствена работна група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика, в която са представени всички заинтересовани страни. Една от важните мерки, с които сме предвидили да подкрепим кооперациите, това е предстоящото създаване на дигитална платформа, чрез която социалните предприятия ще могат да осъществяват дейността си с цел бъдещи партньорства, съвместна дейност, търговски обмен и обмен на ноу-хау, търсене и набиране на работа и персонал, обучение и други. Много важна част от платформата ще бъде и предоставянето на информация за възможности за набиране на капитал и финансиране по различни национални и европейски програми и проекти. В процес на разработка е и Европейски план за действие по социалната икономика с времеви диапазон 2021 – 2026 г., в чиято подготовка България участва активно. Мерките в този Европейски план също ще бъдат насочени в подкрепа на кооперациите и по специално в подобряване на признанието и разбирането на социалната икономика и социалните предприятия и подобряване на достъпа до пазари и финансиране. В Министерството на труда и социалната политика се поддържа и регистър на социалните предприятия. Включените в този регистър предприятия получават възможността да използват марката „Продукт социално предприятие“, чиято цел е както повишаване на видимостта им, така и стимулиране на клиентите да подкрепят чрез покупки социалната им кауза. В Агенцията за хората с увреждания се поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, който е публичен. В Агенцията се осъществява и финансиране на специализираните предприятия и кооперации, като максималният размер на субсидията е с проект до 80 хил. лв. Специално за 2020 г. предвидената субсидия е в размер на милион субсидират се дейности за разкриване на нови работни места за хора с увреждания, осигуряване на заетост в специализирана работна среда, строителни, ремонтни и обучителни дейности, технологично обновяване, организационно усъвършенстване. Беше обявен конкурс за кандидатстване в периода 26 май – 6 юли. Подаването на проектни предложения приключи. Тече оценката и в

Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Александър Мацурев относно Националния план за действие по заетостта през 2020 г. Заповядайте, господин Мацурев, да развиете Вашия въпрос. АЛЕКСАНДЪР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 моят въпрос е относно Националния план за действие по заетостта през 2020 г. В края на месец март изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов подписа няколко договора със социални партньори за реализация на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2020 г. Те дават възможност на безработни да се включат в обучение за придобиване на квалификация и ключова компетентност, като много от тях получават шанс след това да стажуват или да си осигурят заетост. С оглед и на последвалото извънредно положение в страната след датата на подписването на договорите считам, че значимостта на тези проекти през настоящата година е още по-голяма и важна. В тази връзка искам да Ви попитам какъв етап е изпълнението на проектите по Националния план по заетостта през 2020 г., които Агенцията по заетостта провежда със социалните партньори? Колко са проектите, които ще бъдат проведени през 2020 г. със социалните партньори, и към кои професии са насочени те? ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Мацурев. Имате думата за отговор, госпожо Министър.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 Водещо направление на активната политика на пазара на труда е обучението на работната сила и целенасочената работа с продължително безработни лица и безработни без професия и квалификация, както и с другите групи в неравностойно положение на пазара на труда. В Националния план за действие по заетостта 2020 г. в държавния бюджет са предвидени средства за обучение на общо 11 хил. 824 лица. Ежегодно повече от половината от обученията се реализират съвместно с национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. През годините това се е доказало като работещ инструмент за срещане на търсенето и предлагането на работна сила с определена квалификация и умения и съчетаването на професионално обучение с последваща заетост. Обученията на безработните лица за придобиване на професионална квалификация се реализират по заявки от работодатели и с последващ ангажимент за осигуряване на заетост. През тази година ще се финансират седем проекта. В периода 26 май 2 юни са сключени и седемте договора със социалните партньори за реализация на тези проекти. Въпреки съществените промени в икономическата и социалната ситуация, настъпили вследствие на пандемията от COVID-19, се очаква планираните обучения напълно да отговорят на актуалните нужди от кадри на бизнеса при неговото рестартиране и развитие. В обучения за придобиване на професионална квалификация ще бъдат включени общо 6857 регистрирани безработни лица, като от тях 5371 лица ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности и допълващо професионално обучение. На 2910, или 42% от включените в обучение лица, ще бъде осигурена заетост на работно място в съответствие с придобитата квалификация. В проектите ще бъдат включени и регистрирани безработни от общо 114 общини, а 3435 от включените лица ще са от общини с равнища на безработицата над средното за страната. За 2900 от лицата са предвидени обучения за придобиване на първа степен на професионална квалификация, което дава възможност в тях да бъдат включени лица с основно и по-ниско от основно образование или лица, завършили курс за ограмотяване. 4413 от лицата ще бъдат обучени по търсени на пазара на труда професии съгласно информация за регионалните потребности от работна сила. Обученията са по широк кръг професии, в това число строител, готвач, продавач, офис сътрудник, оператор на компютър, шивач, социален асистент, заварчик, леяр, касиер, екскурзовод, електромонтьор и други, за удовлетворяване на заявени конкретни потребности от работодатели от реалния и публичния сектор. Към 30 юни обучение по проектите са започнали 3924 безработни лица, от тях 2123 са в обучение по ключови компетентности, а 3910 – в професионално обучение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Сачева. Желаете ли реплика? Не. Следващият въпрос също е от народния представител Александър Мацурев относно изпълнението на регионални програми за заетост. Заповядайте, господин Мацурев.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 моят въпрос е относно изпълнението на Регионална програма за заетост. С изпълнението на регионалните програми за заетост през последните години са реализирани дейности за поддържане и опазване на общинска и държавна собственост – училища, детски градини, пътища, паметници на културата, поддържане и почистване на паркове и градини, междублокови пространства, както и екологични дейности за безработни, регистрирани в бюрата по труда в страната, да бъдат насочени на работа, с което се подпомага дейността на местната власт, като особено в по-малките населени места това е сериозна помощ. В тази връзка искам да Ви попитам следното: колко безработни очаквате да обхванат регионалните програми за заетост през 2020 г. в страната, на какъв етап са те и кога очаквате да стартират? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Мацурев. Имате думата за отговор, госпожо Министър.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 започна процедура по разработване на регионалните програми за заетост с цел засилена подкрепа от страна на държавата в условията на криза, предизвикана от разпространението на COVID-19, бяха увеличени средствата за регионални програми. Финансовият ресурс от държавния бюджет е в размер на 6 млн. 344 хил. лв., от които 4 млн. 758 хил. лв. планирани по Националния план за действие по заетостта през 2020 г. и още 1 млн. 586 хил. лв. чрез преразпределение на неусвоени средства по програми и насърчителни мерки. В съответствие с нормативните изисквания размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика, която отчита безработните лица и равнището на безработица. Председателите на всички 28 комисии по заетостта в областните съвети за развитие в страната представиха в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване 28 регионални програми – по една за всяка област. В краткия срок до 30 юни 2020 г. е създадена организация за разработване на програмите на основата на предложения от областните и общински администрации, които са оценени по методика, и съответно е разпределен финансовият ресурс. Всички регионални програми са одобрени от комисиите по заетостта. В резултат на съвместната работа на Министерството на труда и социалната политика, областните администрации и общините с участието на социалните партньори по места и териториалните подразделения на Агенцията по заетостта по регионалните програми ще се наемат на работа общо 2309 безработни лица – на пълно работно време ще работят 1762 от тях, а на непълно – 547. В заетост ще се включат безработни младежи, лица над 50-годишна възраст, продължително безработни лица и лица в други уязвими групи. Със средства от държавния бюджет ще се финансира месечно възнаграждение от 610 лева при пълен работен ден, 3,66 лв. 3,66 лв. почасово трудово възнаграждение при непълен работен ден, допълнителни възнаграждения по трудовото законодателство и осигуровки за сметка на работодателя. Периодът на субсидиране на заетостта ще бъде 4 месеца. Към настоящия момент в Министерството на труда и социалната политика се извършва преглед и утвърждаване на постъпилите програми, като от 3 август 2020 г. ще се наемат безработни лица за извършване на широк спектър от спектър от дейности, като поддръжка на пътна мрежа; паркове; градини; детски и спортни площадки; събиране и извозване на отпадъци; поддържане на паметници на културата; гробищни паркове и други. В хода на работата ще се спазват указанията за противоепидемичните мерки на Министерството на здравеопазването и на други институции. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Сачева. За реплика – заповядайте, господин Мацурев.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 добрата политика, която водите в сферата на заетостта, и за всички Ваши ресори, които поемате. Наистина тези програми са голямо преимущество за безработните в момента и много се радвам, че те се реализират, но искам един доуточняващ въпрос: колко безработни могат да започнат работа по Регионалната програма за заетост конкретно в област Благоевград и в частност община Банско? Имате ли информация и ако може да я споделите с нас?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

Програмите, свързани със заетостта, са във фокуса на нашето внимание. Знаете, че това беше и основната заявка да направим Министерството на труда и социалната политика много по-видимо в частта за труда, защото заетостта е всъщност най-добрата социална политика. С конкретни данни в момента ми е трудно да бъда точна, но за област Благоевград, мисля, бяха около 150 работните места и конкретно за Банско вероятно са около 10.

Следва въпрос към министъра на земеделието Десислава Танева, от народния представител Кольо Милев относно ползването на водата на язовир „Жребчево“. Заповядайте, господин Милев, да развиете Вашия въпрос.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 моят въпрос е свързан със запазване екологичното равновесие на язовир „Жребчево“. Уважаема госпожо Министър, Вие знаете, че язовирът е публична държавна собственост и Министерството го стопанисва чрез Областна дирекция „Земеделие“ – град Сливен. През последните месеци има много запитвания и притеснения, изразени както от Съюза на ловците и риболовците в България, така и от

Повечето от водата, която се планира – и тя е за напоителни нужди, разбира се, се приема като загуби и много малка част от нея, видно от разчетите, само около 20% е платена за напояване. Моят въпрос към Вас е: изпитвате ли известни притеснения и какви мерки Министерството предприема за запазване на екологичното равновесие на язовир „Жребчево“

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Милев, уважаеми народни представители! За язовир „Жребчево“ са съставени актове за публична държавна собственост и са предоставени права на управление на Министерството на земеделието, храните и горите,

Към 9 юли тази година обемът на язовира е 147,2 млн. куб. м. Язовирът работи като многогодишен изравнител, понастоящем изпълняващ следите основни функции: осигуряване на вода за напояване в района на Нова Загора и Сливен за площи от напоителна система „Средна Тунджа“; осигуряване на свободен обем за ретензия на висока вълна с цел избягване на наводнения след при наличие на интензивни валежи и високи води – ние не сме в тази ситуация в настоящата година; отглеждане на аквакултури и спортен риболов чрез садкови инсталации; целогодишно осигуряване на водни маси за оводняване коритото на реката след язовира, които се преработват

Въведен е контролен обем на язовира от 180 млн. куб. м, под който би могло да се преработват водни маси за енергодобив само и единствено ако същите се подават за напояване. Това се изпълнява и в момента. ВЕЦ „Жребчево“ се намира на язовирната стена по направление Сливен, който преработва водите за екологичен минимум, които се изпускат по река Тунджа, съгласно месечните графици на Министерството на околната среда и водите и по време на поливен сезон преработва и водите за напояване, които се улавят от река Тунджа на бент „Бинкос“ и се транспортират Очаква се след ремонта му по Мярка 4.1 потенциална икономия на вода от минимум 28%. МВЕЦ „Събрано“ и МВЕЦ „Караново“ са разположени по направление Нова Загора, като водата към ВЕЦ-овете се подава съгласно утвърден също от Министерството на околната среда и водите месечен график при наличен воден обем от над 180 млн. куб. м и при преработени води, отпуснати за напояване Към настоящия момент към ВЕЦ „Жребчево“ и към двата МВЕЦ-а – „Събрано“ и „Караново“, се подава единствено количеството вода, която е необходима за напояване, съгласно дадените задължителни предписания от контролния орган Министерството на околната среда и водите в утвърдените месечни графици. На язовир „Жребчево“ има изградени няколко садкови стопанства, които през 2017 г. при по-ниски водни нива от тези към днешна дата са преместени в други зони с по-голяма дълбочина и същите са върнати на предходните им места през 2018 г. Очакванията са при задържане на сушата през тази година да се наложи същата ситуация при прогнозен обем в края на поливния сезон от 103 млн. куб. м при продължаваща суша и засилен интерес от напояване. Акт 16 на язовир „Жребчево“ и съгласно чл. 50, ал. 4 от Закона за водите приоритетното предназначение на язовир „Жребчево“ е за напояване. Ако има необходимост мога да предоставя и други данни. Благодаря, уважаема госпожо Министър. Желаете ли за реплика? Заповядайте, господин Милев, за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Министър, това, което казахте досега, е така и както се вижда, и последните дъждове също не са повлияли за напълването на язовира и дори обемите са намалели до 148 млн. куб. м. Считам, че не е целесъобразно да се налага пак допълнително преместване на садките на тези собственици, които отглеждат риба, а трябва да се вземат може би по-адекватни мерки за добиване на по-голямо количество вода, ако трябва да се направи и искане от Министерството на околната среда и водите допълнително да се подаде поток от поток от вода от язовир „Копринка“, което може да се направи. Също така и един въпрос: от този поток, който минава през ВЕЦ-овете и разрешения за напояване, имате ли данни колко кубика от този поток е платен от собствениците, които напояват? Защото по мое сведение само 20% от разрешените количества всеки месец средно се заплащат за напояване, което е недопустимо и води до съмнения, че едва ли не повечето енергия отива за добиване на

Първо да отговаря на въпроса за това, че водата на практика се ползва за производство на електроенергия, а се заплаща 20%. Това категорично не е вярно, а вече обясних как е ползването. Първо, водоползването се определя от Министерството на околната среда и водите. То е през ВЕЦ-овете само. Ето, мога да кажа, че за тази година само през месец май и юни, като количествата, които са определени, на практика са за поливане и в никакъв случай не можем да кажем, че те се ползват за производство на електроенергия – 31,700 са заявените декари за напояване плащането на практика е съгласно договорите, тъй като има различен вид договори, но се заплащат всички площи, за които има сключени договори и се напояват. Като допълнение – за облекчаване ситуацията в язовир „Жребчево“, с писмо от 23 юни 2020 г. „Напоителни системи“ е поискало от Министерството на околната среда за месеците от юли до октомври 2020 г. включително да бъдат изпуснати от язовир „Копринка“ по река Тунджа допълнително по 5 млн. куб. м на месец, или общо 20 млн. куб. м до края на поливен сезон 2020 г.

и за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме на въпросите към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Първият въпрос е от народния представител Явор Божанков

наскоро проведох приемна в град Свищов, където основният въпрос, който поставят гражданите, е свързан с изграждането на Дунав мост – През 2019 г. министър-председателят Борисов заявява, че е в напреднала фаза на преговори и предстои ратификация в двата парламента, като дори заявява, че строителството на моста може да започне до седмици. Година по-късно това не е факт и липсва яснота по темата. В тази връзка е и моят въпрос: готов ли е проектът за Дунав мост – 3? Приет ли е от правителствата на двете държави? Кога смятате цитираният проект да бъде предложен за ратифициране на парламента на Република България? Кога проектът ще бъде ратифициран

Подобряването на свързаността в българо-румънската гранична зона създава благоприятни условия за по-активно сътрудничество в икономическата и социална сфера и по-ефективно използване на ресурсите и потенциала за развитие на трансграничното сътрудничество. От много години българската страна проявява изключителна активност и непрекъснато настоява пред румънските институции да се идентифицира местоположението и да стартират общи действия за изграждането на трети мост над река Дунав между двете страни, което ще развие допълнително не само добросъседските отношения, но ще допринесе за привличане на инвестиции, за промяна в демографските показатели на съответните икономически и административни центрове, разположени по поречието на реката. Необходимостта от ново съоръжение е още по-ясно изразена след влизането в експлоатация на Дунав мост – 2 при Видин – Калафат, който работи при пълен капацитет и пътният трафик надвишава прогнозирания в хода на извършените преди изграждането му предпроектни проучвания. Същевременно многократно нараства и автомобилният трафик, което се наблюдава през Дунав мост – 1 при Русе – Гюргево. Нарастващият търговски обмен по Рейнско-Дунавския коридор и по направлението Е-85 води до значителни задръствания от камиони в района на моста на българска и на румънска територия. Техническите показатели на съществуващия мост също не дават възможности за облекчаване на трафика. През последните години бяха проведени много срещи на техническо и експертно ниво за обсъждане на общите инициативи между България и Румъния, в това число и изграждането на нов мост над река Дунав. Бяха разработени и различни стратегически документи и проучвания за подобряване свързаността между двете държави и развитието на трансграничния регион, бяха подписани базовите документи – декларация и меморандум, които дават общите насоки за бъдещото сътрудничество. Последният подписан Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния е от 29 март 2019 г., касае изпълнението на съвместни инициативи за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и за транспортната свързаност между двете страни. В документа двете страни са изразили желанието си да продължат добросъседските си отношения чрез развитие на транспортната инфраструктура и са се съгласили да бъде изготвено предварително проучване за изграждане на трети мост над река Дунав на едно от следните предложени места: Оряхово – Бекет, Никопол – Турну Мъгуреле, Свищов – Зимнич, Русе – Гюргево, Силистра – Кълъраш. Идеята за изграждане на ново мостово съоръжение на река Дунав се подкрепя много активно от обществеността и местните власти в Североизточна България, като всяка от общините Никопол, Оряхово, Силистра, Свищов и Русе търси подкрепа и настоява местоположението да бъде на тяхна територия. През 2019 г., тоест миналата година, румънски частен инвеститор представи на българската страна предварително проучване за изпълнимост на инвестиционен проект „Мост Дунав юг (Свищов – Зимнич)“. На проведена среща на ниво министри беше постигнато съгласие двете страни да подготвят проект на международен договор, който да обхваща необходимите елементи, за да стартира изграждането на новия мост. С моя заповед и благоустройството, беше сформиран екип от български експерти, които започнаха разговори по обстоятелствата, свързани с подготовката на документа. Българската страна обследва възможностите за изпълнение на проекта, включително правните въпроси и разгледа и необходимостта от изграждане на подходната инфраструктура, дефинира и вероятните рискове, които могат да забавят или затруднят подписването на договора, както и изпълнението на проекта. Изготвянето и подписването на договора не беше осъществено. През есента на 2019 г. румънската страна постепенно преустанови кореспонденция по неговата подготовка. Възможните причини са от различно естество. Допускаме, че поради честите промени в правителствата румънската страна не съумява да акцентира в достатъчна степен и последователност върху важността на такова съоръжение. Възможно е също така, е също така, притиснати от различни обстоятелства, включително и от глобалната криза с разпространението на коронавируса да преосмислят инвестиционните си интереси и намерения. Въпреки така създалата се ситуация българската страна продължава да работи активно и да търси подкрепата на румънските колеги за реализиране на инициативата за изграждане на трети мост над река Дунав. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин министър. Желаете ли думата за реплика? Заповядайте, господин Божанков, за реплика. Уважаеми господин Министър, от казаното разбирам, че поради едни или други обстоятелства в момента проектът е с неизвестно бъдеще и неизвестен хоризонт.

да бъдат информирани гражданите и за обратното, тъй като очевидно в тях е създадено едно категорично очакване и настроение, че ще има Дунав мост – 3. Аз бях подготвил насочващи въпроси, които касаят автомагистрала Русе – Велико Търново и, разбира се, връзката със Свищов, тъй като това е другият въпрос, който поставят. Дори да има Дунав мост, естествено, за развитието на общината, на региона е важно каква ще бъде връзката с бъдещата магистрала, на какъв етап е магистралата, финансирана ли е? Има ли финансиране и на какъв етап е скоростната връзка? След Вашия отговор е очевидно, тези въпроси губят своя смисъл, защото разбирам, че засега проектът остава по-скоро виртуален. Благодаря. Желаете ли думата за дуплика, господин Министър? Не. Преминаваме към последния за днес въпрос от народния представител Димитър Данчев относно авиационния шум върху близко разположените до летище София жилищни райони. Имате думата, господи Данчев.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 От отговора Ви разбрах, че за почти седем години от въвеждането на такса шум, на 1 юли 2013 г. до 31 март 2020 г., са „фактурирани и предявени“, цитирам, около 900 хил. лв. годишно. Всъщност не става ясно дали това са и реално събраните средства. От отговора Ви по темата разбрах още, че събраните средства от такса шум са изразходвани основно за палиативни мерки за борба с шума като закупуване на софтуер и за абонаментна поддръжка на системата за мониторинг на шума, разходи за амортизации и разходи за заплати. Общият извод, който може да се направи от отговора, е, че мерките, които се предприемат от подчинената Ви администрация за намаляване на въздействието на авиационния шум върху близко разположените до летище София жилищни райони включват много оценки, много мониторинг, много планове, много добри намерения за предотвратяване или намаляване на въздействието от шума, цитирам: където е възможно, за създаване на група за управление на шума, пак цитирам, но с участие на групи от общността само „по възможност“. Разбирам също, че изискванията към бъдещия концесионер на летище София са, ще цитирам още веднъж, преди всичко за спазване на „минималните изисквания за мониторинг на шума“. След получаване на Вашия отговор получих стотици сигнали от граждани от район „Подуяне“, район „Слатина“, район „Кремиковци“ за ниско прелитащи или кацащи самолети, предизвикващи силно нетърпим шум и нарушаващи спокойствието на жителите на тези райони, в това число в малките часове на деня – между 2,00 ч. В тази връзка моля да отговорите: нарушава ли се ограничението за прелитане на самолети над жилищните райони на София, разположени в близост до летището в часовия диапазон между 22,00 ч. и 6,00 ч. и кои са операторите на въздухоплавателни средства, които извършват тези полети? Какъв вид са посочените полети? Предвидена ли е допълнително увеличена такса за прелитане над жилищни райони в часовия диапазон между 22,00 ч. и 6,00 ч.? Спазват ли се определените противошумни процедури? Има ли налична, достъпна за гражданите и заинтересованите лица информация в реално време за измерените нива на шум?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

възможностите за избягване на прелитането на самолети над град София по всяко време на денонощието зависят от редица фактори като метеорологични условия, тегло на въздухоплавателните средства, подготовка на екипаж, летателно техническо състояние на даденото въздухоплавателно средство, ограничения, произтичащи от ръководството за летателната му експлоатация и други. Посоката и скоростта на вятъра са водещ фактор за избора на направление за излитане и кацане. Като правило всички въздухоплавателни средства излитат и кацат срещу вятъра, измерен при пистата за излитане и кацане на летището. Статистически погледнато кацането от запад с с преминаване над град София се случва по-рядко, отколкото кацането от изток, като годишно процентното разпределение за 2019 г. е около 35 кацания, изпълнени над града, спрямо 65 кацания, изпълнени от противоположна посока. Поради взаимното разположение на града и пистата на летище София, безусловните изисквания за авиационна безопасност налагат в някои случаи самолетите да прелитат над определени райони на столицата, защото това са единствените възможни начини за безопасно долитане или отлитане до и от летище София. В посочения часови диапазон 22,00 – 6,00 кацат закъснели чартърни самолети на авиокомпании, които са базирани на летище София, или специални карго полети съгласно дипломатически ноти на Министерството на външните работи. По-големи закъснения при базовите за летище София полети се получават при случаи на вече генерирани закъснения от по-раншни полети на самолетите. Специалните карго полети съгласно дипломатическите ноти на Министерството на външните работи не се изпълняват редовно и не са типични за летище София. София. На Вашия въпрос – какви са посочените полети, полетите са чартърни или специални полети под дипломатически ноти на Такса шум или екологична такса се изчислява съобразно излетното тегло на самолетите и времето на тяхното излитане и кацане. Размерът й е по-голям за часовете от 6,00

Противошумните процедури се спазват, освен ако съображения за безопасност не налагат друго. При избора на направление за излитане и кацане водещ фактор е приземният вятър на пистата, като освен него се съобразяват и други условия, за които вече споменах. За датите 2 юли и 3 юли в малките часове на нощта над град София са кацали закъснели чартърни пътнически полети на авиокомпания Wizz Air и специални карго полети, изпълнявани съгласно дипломатически ноти на Министерството на външните работи. Данните за метеорологичните условия в малките часове на 2 юли и 3 юли показват, че е преобладавал източен и югоизточен вятър, поради което се е наложило да бъде изпълняван подход за кацане от запад с преминаване над град София.

Към момента не е налична информация за реалното време от измерваните нива на шума от въздухоплавателните средства в системата на мониторинг. Периодично – за всяко тримесечие и за година, се изготвят доклади за резултатите от собствените непрекъснати измервания на авиационния шум, които се предоставят на РИОСВ София, на Изпълнителна агенция по околна среда. Конкретно за датите – 2 юли, 3 юли и 7 юли, системата за мониторинг не измерва кумулативна граница на шум. Тя се изчислява за всяко въздухоплавателно средство в зависимост от шумовия му сертификат. Представените по-долу данни са за максимални нива на шум и са регистрирани от терминала за мониторинг на шума, разположен в квартал „Васил Левски“ на покрива на 106 училище „Григорий Цамблак“, близо до западната ограда на летище София. и 3 юли в малките часове на нощта над град София са кацнали закъснели чартърни полети на авиокомпания Wizz Air и специални карго полети. Данните показват, че максималните нива на шум, причинени от тези чартърни полети е от 61 до 83 децибела, а стойността от 85 показателя LAмакс за максимално ниво на шума при прелитане на въздухоплавателни средства над определена територия, съгласно Наредба № 6 от 2006 г. за показателите „Шум в околната среда“ е надвишена само от тежките самолети, изпълняващи специални полети, а именно

Най-големите регистрирани стойности са тези на Ил-76, който има четири двигателя. В полунощ на 5 юли е извършвано само едно излитане над града в 23,59 ч. На 4 юли самолет Ил-76, отново изпълняващ специален карго полет, е излетял в западно направление

Наистина Ви благодаря от мое име и от името на министъра, господин Председател, за търпението. Господин Министър, благодаря за Вашия отговор. Той беше доста подробен и изчерпателен. От него разбрах, аз поне, предполагам и хората извън тази зала, че тези прелитания над жилищни райони, близко разположени до летището край София, причиняващи шум и стрес в малките часове на деня, буквално будещи почиващите граждани, не са нещо чрезвичайно, а напротив са ежедневие. Това, което ми липсваше във Вашия отговор, е, че може би, когато се говореше за отдаването на летище София на концесия, възможността, дадена на концесионера, да изгради трети терминал, включително и втора писта, да бъде обяснено на жителите на тези райони, че стресовите състояния, които им се причиняват и сега от всички тези чартърни, карго и други специални и редовни полети, ще станат още по-чести. Важно беше да се каже, че на практика има по-високи такси за прелитащите самолети в малките часове на деня, но те се събират, за да бъдат принуждавани авиопревозвачите да изпълняват определени противошумни процедури, които очевидно често не се изпълняват. В този смисъл липсват нормативно определени глоби за нарушаване на процедурите за обезшумяване. Реално се получава така, че тези, които нарушават, заплащат същата такса като тези, които спазват противошумните процедури. Даже нещо повече, в нашата методика за определяне на таксата „шум“ се сместват екологичният и противошумният компонент – практически става въпрос за нещо, което е едно и също. Масово на всички летища, в това число, между другото, и на летище Мюнхен, се събират отделно такса „шум“ и отделно такса „екология“ в зависимост от вида самолет и от вредните емисии, които той изсипва, особено при прелитане

но, за съжаление, нито на страницата на „Ръководство на въздушното движение“, нито на страницата на летище София има място, където това да се случи по електронен път. Има вероятно някакви телефони, но те могат да бъдат обслужени само в работните дни и само в работно време, което също затруднява гражданите – просто те забравят, че през нощта са били събудени. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Данчев. Желаете ли думата за дуплика, господин Министър? Не. Не. С това изчерпваме днешния парламентарен контрол. Благодаря Ви, господин Желязков, за участието в него. Следващо заседание – 15 юли 2020 г., сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието.